sazivu.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo

glasanje.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 162 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo

sudstva.Stavljam na glasanje Predlog zakona o popisu poljoprivrede 2023. u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 171, za – 171.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o popisu poljoprivrede

na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u

načelu.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije Kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Kovid-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i administrativno-tehničkog osoblja, u

zakona.Prelazimo na Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca, u

radu.Prelazimo na Predlog odluke o izboru predsednika sudova.Pre nego što pređemo na odlučivanje o ovoj tački dnevnog reda, podsećam na odredbe člana 201. stavovi 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, koji glase – u toku pretresa na sednici nadležnog odbora i na sednici Narodne skupštine, narodni poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera, iz stava 1. ovog člana, pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito i obrazloženo.O predlogu za izbor svakog od osporenih kandidata, Narodna skupština odlučuje pojedinačno, o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuju u celini javnim glasanjem.U skladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje predlog da se za predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu, izabere Zlatoje Ankić, sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Zaključujem glasanje.Ukupno za – jedan, nije glasalo 170.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Zlatoja Ankića, za predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu.Stavljam na glasanje Predlog da se za predsednika Osnovnog suda u Prokuplju, izabere Gordana Sokić, sudija Osnovnog suda u Prokuplju, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Zaključujem glasanje.Ukupno 171, nije glasalo 171.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Gordanu Sokić, za predsednika Osnovnog suda u na glasanje Predlog da se za predsednika Osnovnog suda u Pančevu, izabere Ljiljana Sinđić, sudija Osnovnog suda u Pančevu, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Zaključujem glasanje.Ukupno 171, nije glasalo 171.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Ljiljanu Sinđić, za predsednika Osnovnog suda u na glasanje Predlog da se za predsednika Osnovnog suda u Rumi, izabere Biljana Đuričić, sudija Osnovnog suda u Rumi, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Zaključujem glasanje.Ukupno 171, nije glasalo 171.Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Biljanu Đuričić, za predsednika Osnovnog suda u Rumi.Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, bez osporenih kandidata, u

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.Dozvolite da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim uspeh u Devetu tačku dnevnog reda – lista kandidata za člana saveta Regulatornog tela za elektronske medije.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da Narodna skupština, prema članu 8. stav 2. Zakona o elektronskim medijima, članove saveta Regulatornog tela za elektronske medije, bira većinom glasova, od ukupnog broja narodnih poslanika.Takođe podsećam da je Zakonom o elektronskim medijima utvrđeno da svaki ovlašćeni predlagač kandidata za članove Saveta, predlaže listu na kojoj se nalaze dva kandidata, a Narodna skupština bira jednog člana sa svake liste.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog Udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i Udruženja kompozitora u Republici Srbiji.Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog Udruženja filskih, scenskih i dramskih umetnika i Udruženja kompozitora u Republici Srbiji su Božidar Zečević i Stanko Crnobrnja.Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.Za člana Saveta, izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje – Predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Božidar

osmoro.Stavljam na glasanje – Predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Stanko Crnobrnja.Zaključujem glasanje.Ukupno za – četvoro, nije glasalo 168.Konstatujem da je Narodna skupština polazeći od broja dobijenih glasova za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog Udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i Udruženje kompozitora u Republici Srbiji, izabrala Božidara Zečevića.Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam izabranom članu Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i poželim mu uspeh u i gospodo, obavili smo razmatranje svih tačaka Dnevnog reda.Saziv za iduću sednicu ste dobili, a pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka Dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine zaključujem sednicu Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom